бързо да направим необходимата организация и да се включим в тази търговия, която дава възможност за инвестиции в екологични проекти, което ще е и пряка подкрепа за бизнеса. Това от своя страна ще е индиректна подкрепа и за бюджета на страната ни. и допълнение на Закона за околната среда се постигат и механизмите. Ние виждаме, че това би могло да стане в максимално прозрачен стане в максимално прозрачен аспект – именно управлението на средствата от продажбата на емисиите, и ние ще работим за това. Предвижда се съгласно международните изисквания средствата по Националната схема за зелени инвестиции да се управляват отделно от държавния бюджет и да влизат в извънбюджетната сметка, специално предназначена за тези цели, която ще се управлява от Министерството на финансите. Промените предвиждат водещ орган в прилагането на Националната схема „Зелени инвестиции” да е Националният доверителен екофонд. Предвижда се фондът да не оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписаните емисионни единици, а само да одобрява дейностите за финансиране.

Ние ще настояваме за пълна прозрачност на договорите, за огласяване на всички условия по тях и ще настояваме и ще следим за пълна прозрачност при избор на проектите, които ще се финансират. Бих искал да засегна един друг аспект по отношение на това, че не може да се говори за пропуснати ползи за страната ни, за България, от това че страната ни сега се включва в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото. Считам, че е важно точно сега да разсеем тези спекулации, че от неучастието си до момента страната ни е пропуснала ползи. Няма пропуснати ползи, казвам го ясно и категорично, още повече че предложения за сделки не е имало. Бих искал да кажа, че е имало единствено японски експерти, които са били с предложения за проучване, но без да се стига до конкретни сериозни предложения. Считам категорично, че страната не е пропуснала никакви шансове. Напротив, сега в условия на икономическа криза това е един много сериозен ресурс и резерв, който може да се използва. Времето за това е до 2012 г. 2012 г. Може да се посочи и друго със сигурност като факти – че от откриването на схемата през 2008 г. досега няма много активна търговия, направо може да се каже, че няма такава търговия с емисии. Сега е времето всичко това да бъде реализирано. Първо да се реализират всички възможности, които вече посочихме, най-вече в условия на икономическа криза. Ние подкрепяме на първо четене Законопроекта

Няма. Желания за изказвания? Заповядайте, господин Божинов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, представените в пленарната зала становища на водещите комисии, както и изказването на министър Караджова и на ексминистър Чакъров хвърлиха голяма светлина върху този проблем. Аз искам да засегна само един въпрос, който според мен има принципно политическо значение – въпрос, до който се докосна становището, представено от господин Грозданов. Аз намирам този въпрос за много съществен. Вярно е, че най-съществената част от законопроекта са онези текстове, чрез които се създава правната уредба и механизма за участието на Република България в международната търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 17 от Протокола на Киото. Тази международна търговия с емисии е само един от механизмите за изпълнение на задълженията на страната за намаляване на парниковите газове. Преди да подчертая кой е обектът на международната търговия, искам да посоча, че обект на продажба са два различни вида емисии по два различни механизма. Първият, между инсталациите, главно горивни и промишлени. В България са разпределени 42,3 42,3 млн. тона еквивалент въглероден двуокис. Това показва, че става дума не само за въглеродния двуокис, за онези други газове, наречени парникови, които имат преизчислено еквивалентно влияние каквото въглеродният Предприятията могат да продават какво? Те могат да продават делтата – разликата между онова, което им е дадено с Плана за разпределение на емисиите между инсталациите в Република България, утвърдени от Европейската комисия, и онова, което по достатъчно надежден, наречен верифициран начин, е емитирано от тях през изминалата година. Те могат да го продават, могат да го съхраняват в свои сметки за бъдещи инвестиционни намерения и развитие. Какво казва по този въпрос един от водещите стопански ръководители на България в изказване, станало емблематично в специализираните среди?

вместо да продавам въглеродния двуокис”. Правя това уточнение, пояснявайки единия вид търговия, защото то ще залегне като основание в тезата, която ще предложа след малко за другия вид търговия, обект на който са свободните количества предписани емисионни единици. В законопроекта това понятие или този обект която е държавна собственост и подлежи на продажба по един особен ред, предвиден именно в този закон. Този особен ред е свързан и с така наречената Национална схема за зелени инвестиции като е очертана структурата и основните принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на тези предписани емисионни единици вече на България, а не на отделни предприятия към други държави, съгласно правилата на Протокола от Киото и така нареченото позеленяване на икономиката. Всяка страна, която купува от България нейните неусвоени предписани емисии, ще има право да предяви претенции каква да бъде инвестицията, в която да се реализират средствата, които са постъпили към сметките на България от продажбата на тези предписани и свободни за нашата страна емисии към друга страна. Подчертавам това, защото в закона е предвидена процедурата за продажба на тези предписани емисионни единици и се възлага на двама министри – на министъра на финансите и на министъра на околната среда и водите, по инициатива на другата страна да водят преговорите, да информират Министерския съвет и след получено съгласие от Министерския съвет те двамата да подписват

която е долу в края на тази страница, ще видите друг кръг на лицата, които са отговорни. Този въпрос може да бъде видян само от човек, който е чел много внимателно, или от човек, който много дълбоко познава С две думи, разменени с министър Караджова на излизане от залата, за мен стана ясно, че Министерският съвет при разглеждането на този законопроект е констатирал несъответствието, коригирал е текста в тялото на закона, и онова, което е останало в Мотивите от стария вариант, е текстът, който аз атакувам и който колегата Грозданов засегна в своето становище, че трябва да бъде уреден по друг начин. За какво става дума? Става дума, че в закона е отредена специална роля - в тази национална схема за зелени инвестиции, на така наречения Национален доверителен екофонд. В становището на Бюджетната комисия се казва, че не той трябва да бъде последната инстанция, която да определя за какво да отиват средствата от продажбата на определени емисии. Искам да поясня на колегите, че този Национален доверителен екофонд беше създаден със закон по конкретен повод преди много години. Случаят беше следният. Една държава, в случая Швейцария, предложи на България така наречената суапова сделка

които България няма да връща на Швейцария, но те ще бъдат изразходвани само за определен тип проекти под непосредственото и решаващо наблюдение на страната-донор. Тогава беше създаден със закон този фонд, беше регламентирано избирането на ръководството му. Този фонд и това ръководство, според мен, изпълни блестящо своята мисия, защото швейцарците подбраха един безупречен човек – това е д-р Валентин Босевски, който се назначава от Министерски съвет, но при изричното съгласие на донора. Този фонд изчерпа и изпълни своята мисия. Сега, когато трябваше да го закриваме, поради изчерпан предмет на действие, Министерският съвет, според мен, много удачно възлага на тази структура една значима роля при набирането на проектите, при определянето и структурата на инвестиционните средства. Но въпросът е политически. Въпросът вече е различен. Ако по-рано донорът беше Швейцария и тя казваше за какво да отиват парите, сега тази квота, която е разлика между емитираното от българската индустрия и предписаното ни според последната корекция с база 2005 г., е изключителна национална собственост. Въпросът е за покриване на фиска или за коригиране на структурата на националната икономика по посока на нейното позеленяване, но с приоритет на онова, което е най-важно за икономиката на страната. Тоест без министъра на икономиката и енергетиката не бива да се водят преговорите, не бива да се избират приоритетните проекти, не бива да се подписват договорите. Аз пледирам по посока на това, което засегна господин Грозданов, че не екофондът, а тримата министри на България трябва да бъдат тези, които ще преценяват от офертите, които имаме, коя най-близко съответства на националните приоритети на България,

на стр. 13 - така както е записано в § 3 на чл. 142б, а не така както е записано в предложените ни мотиви, че само двамата министри вършат тази работа и подписват договорите. И може би точно заради това стана ясно при едно от изслушванията в комисията на най-високо поставеното административно лице в България по този въпрос,

Те не допускат, същността на решаването на тези проблеми не допуска средствата да отиват директно към фиска на страната и решаването на неговите проблеми. Затова смятам, че този въпрос трябва да бъде решен политически от управляващото мнозинство, да бъде заявен и решен от парламента по начина, по който и аз пледирам и мисля, че и правителството е уловило в дискусията на последното си заседание. Да бъде ясно, че средствата от продажбата на емисии не могат да отиват за нищо друго, освен за приоритетни области за така нареченото позеленяване,

него? Няма. Желание за изказване? Няма. В такъв случай закривам дебата. Уважаеми народни представители, моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда,

Благодаря Ви, господин председател. Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Евдокия Манева, господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите, и госпожа Теодора Желева – началник на отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” от същата дирекция в Министерството на околната среда и водите. Уважаеми народни представители, моля, гласувайте за допуск в залата. Гласували

постъпило предложение от народния представител Искра Михайлова. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев. Комисията предлага текстът да бъде разгледан с § 37, тъй като систематичното му място е при Глава пета, Раздел

По § 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграфа, който става съответно § 6 и § 7: „§ 6. В чл. 13 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.

определянето на места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;”

по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 24, ал. 2 и 3 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 12. осигуряването на информация на обществеността по т. 5-7, 9 и 10; 13. осигуряване изпълнението на мерките в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците; 14. разделното събиране и временното съхраняване на биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане; 15. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 16в.” Има ли желаещи за изказване, мнения, становища? Няма. Подлагам на гласуване § 8 по предложения текст, прочетен от председателя на комисията. Моля народните представители да гласуват.

По § 33 е постъпило предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33 и предлага следната редакция: „§ 33. Създават се чл. 16а-16в: „Чл. 16а. Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с организации по оползотворяване за всеки район поотделно. Чл. 16б. Кметът на общината осигурява организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Чл. 16в. Собствениците на пътищата по чл. от Закона за пътищата отговарят за: 1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 6, 9 и 10 от Допълнителната разпоредба на Закона за пътищата; 2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 9, съгласно предложението на комисията.

Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция: „§ 10. Член 17 се изменя така: „Чл. 17. Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на предпроектни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите и/или строителните отпадъци най-малко 3 години преди изчерпване обема на депото за битови и/или строителни отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за

постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Предложението е оттеглено. Предложение на Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

19а. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. (2) Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно третиране, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 1 и изпълнение на задълженията по чл. 16 чрез участие на общините. (3) Общините – членове на регионално сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или съоръжение за третиране на отпадъците.

(4) Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1 и от нея не може да се формира печалба за сдруженията. (5) Община, неучастваща за регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Татарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, струва ми се, че тук има някакво несъответствие между между предложението на народния представител Йоана Кирова, която предлага „регионалната система” да се замени с „регионално сдружение”. По-надолу четем отново „общините създават регионална система”. И по-нататък в ал. 3 четем „регионално сдружение”. Струва ми Струва ми се, че не е отразено точно това предложение коректно в текста, който се чете вече като окончателен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Ако се приеме предложението на Йоана Кирова, навсякъде вместо „регионална система” да бъде записано „регионално сдружение”, което е по-коректния текст. В чл. 19а, ал. 1 и ал. 2 вместо „регионална система” да бъде записано „регионално сдружение”, както е предложението на народния представител Йоана Кирова. Благодаря.

думите „регионална система” се заменят с „регионално сдружение”. И точно предложението на госпожа Кирова е отразено в текста. Тоест, нейното предложение няма предвид по принцип замяната на „регионална система” с „регионално сдружение”, а има предвид точно конкретната алинея. И така е отразено предложението в текста. Казвам го като реплика. По принцип не възразявам да се въведе терминът, но предложението е коректно отразено.

Благодаря, госпожо председател. Абсолютно коректно е отразена бележката на госпожа Кирова. В единия случай става дума за регионално сдружение, тоест за членовете на тази организация, която ще управлява регионалната система, а в другия случай става дума за цели и предназначение на регионалната система като такава. Така, че коректно е отразено, може би сте се заблудили от текста. Няма да ползвате. След уточнението, че предложеният текст на комисията коректно възпроизвежда в ал. 3

подлагам на гласуване § 12 в редакцията му, предложен от комисията.

представител Искра Михайлова. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Искра Михайлова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Две предложения от народния представител Искра Михайлова – оттеглени при дебатите. Предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция: „§ 13. Създават се членове 19б, 19в, 19г, 19д и 19е: „Чл. 19б. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават по реда на този закон регионално сдружение. (2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението по ал. 1, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионално депо. депо. (3) Общинският съвет на община от регион по чл. 28, ал. 4 може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион, след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ. РИОСВ. (4) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини. (5) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на съответния областен управител. (6) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на регионално депо, или която има учредено право на строеж. строеж. (7) Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации. (8) Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението. (9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение. (10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в случаите, когато съответният регион се състои от една община. (11) Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион. Чл. 19в. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини. (2) Областният управител, ако съответният регион по чл. 28, ал. 4 попада на територията на две или повече области, техните областни управители участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас. глас. (3) Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някое от лицата по ал. 1 или ал. 2. Свикването става чрез писмена покана с дневен ред до горепосочените лица, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите. водите. (4) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение. (5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение. Чл. 19г. (1) Общото събрание взема решения за: 1. избор на председател; 2. приемане на нови членове в регионалното сдружение; даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини; 4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци; 5. възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на отпадъци; 6. провеждане на процедури за избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците; 7. утвърждаване на единна цена за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците; 8. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците; 9. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините, членове на регионалното сдружение); 10. сключване на договори и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци; 11. осъществяването на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 12. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;

В случаите по чл. 19в, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство от най-малко две трети от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение. (3) В случаите по чл. 19в, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие. (4) За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове. (5) Решенията на общото събрание се оповестяват по подходящ начин във всяка от общините и се изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.

отговаря за нанесените вреди и пропуснати ползи на членовете на регионалното сдружение. Чл. 19д. (1) Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата по чл. 19в, ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет. кмет. (2) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини. Чл. 19е. Председателят на сдружението: 1. представлява сдружението; 2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание; 3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание; 4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините, членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като цяло първо бих искал да кажа, че до голяма степен съм удовлетворен от варианта за промени в Закона за управление на отпадъците, до който достигнахме в парламентарната Комисия по околната среда и водите. Удовлетворен съм, че основните предложения, да не кажа всичките, които направихме аз и народни представители от Парламентарната група на ДПС, бяха приети. Удовлетворен съм не за това, защото тези наши предложения бяха приети, а защото по редица от спорните текстове, да не кажа по всичките, които биха създали трудности и проблеми в процеса на управление на отпадъците и опазването на околната среда, в парламентарната Комисия по околната среда и води ние успяхме да постигнем консенсус. Като казвам, че съм удовлетворен в голяма степен от постигнатото, не го казвам да издребнявам, защото винаги има какво да се желае и да се подобри, но бих искал отново да подчертая постигнатия консенсус в името на това да осигурим една добра законова база за работа на общините в областта на управлението на отпадъците, както и за работата на различните участници в процеса на събиране, преработка, транспортиране и оползотворяване на отпадъците, както и за всички, които работят за опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци. Отделно и нарочно бих искал да обърна внимание на постигнатото в областта на управлението на отпадъците от общините. Всички аспекти на закона са важни, но този е особено важен с оглед на това действително да се въведе и в реалност да за функционира регионалният принцип за управление на отпадъците. Това касае всички нас като граждани и в аспект на чиста околна среда в населените места и извън тях, и в аспект на нови такси, които пряко ще се отразят на таксата за смет. Много е важно тези текстове да създават една законова нормативна база, която да улесни работата на общините и да бъде един работещ регламент. Аз искрено се надявам това да стане по този начин, защото и без това сме закъснели в някои аспекти и в такъв аспект трябва да бъдат положени усилия и от законодателя, и от общинските управления, както на областно, така и на национално ниво, визирам Министерството на околната среда и водите. Надявам се всичко това да укрепи и ускори работата за постигането на целите в този аспект. Много е важно да знаем, че по този начин, въвеждайки този регионален принцип и след като заработят и регионалните сдружения в регионалните системи, в които ще се включат общините, новата такса смет, която, така или иначе, ще бъде повишена, да бъда съотносима и социално поносима за всички нас като граждани на страната. В това отношение приветствам вече текста, който приехме, в регионалната система такса смет и всички разходи и за депониране и т.н., да бъдат еднакви за всички населени места, без оглед на това на какво разстояние се намират те от регионалните депа. Така че, ние затова подкрепяме и ще подкрепяме текстовете, до които достигнахме и по които постигнахме консенсус в парламентарната комисия. Искрено се надявам те да бъдат улесняващи

председател. Уважаеми колеги, ще направя процедурно предложение да спрем разглеждането на този законопроект поради простата причина, че в пощенската си кутия на мен и на няколко народни представители, получихме един материал за остър конфликт на интереси, в който се казва, че досега във всички комисии, в които съм участвал, не е заявяван такъв конфликт на интереси. Главното действащо лице във всички комисии беше заместник-министър Евдокия Манева. В документите, които са ми изпратени, се упоменава, че племенницата на госпожа Манева е търговски директор в „Екопак – България”, който акумулира в рамките на една година приходи от около 290 млн. лв. от оползотворяването на на разделно събиране на отпадъци. Този конфликт на интереси не е заявен, госпожо председател. И наистина, ако продължим да го гледаме, без да се изясни от Инспектората на Министерския съвет, може би този целият законопроект няма да може да получи бял свят, въпреки че той е много необходим на България в момента. Затова искам да прекъснем разглеждането на този законопроект, докато се реши този проблем. Благодаря Ви, госпожо председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, госпожо Манева. Имате думата, за да изкажете мнението си.

Търговският директор на „Екопак” е господин Бургуджиев. Моята племенница работи в същата тази организация от 2005 г. като редови служител няма никакъв конфликт на интереси. Попълнила съм декларация, проверила съм всички обстоятелства, така че, много Ви моля преди да тиражирате клюки, да проверите нещата! Ще получите най-различни клюкарски твърдения, но Вие сте длъжен – има регистър на организациите, там е означено кой е търговски директор, кой влиза в управителния съвет, кой влиза в надзорните съвети, да сравните със закона и да не се занимавате с клюки, когато приемаме един толкова важен закон. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията и гласуванията по този закон. Моля, гласувайте.

Сега подлагам на гласуване § 13, съгласно редакцията на комисията. Гласуваме.

Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 14 до 18 включително

По § 19 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19. ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 19 и 20, които комисията подкрепя по текста на вносителя.

уважаеми народни представители, за мен е удоволствие да ви информирам, че в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „Глаголически ренесанс”. Експозицията е продължение на подобна изложба, организирана тази година в Хърватия по повод националния празник на България. Всички народни представители са поканени да присъстват на събитието. Тридесет минути почивка. Продължаваме в 11,30